sjednice. 8. točka dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 306 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za turizam, uvaženi zastupnik Marin Brkarić. Izvolite.

o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 18. ožujka 2009. uz prijedlog da se predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za turizam raspravio je predloženi zakon na temelju članka 69. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. Predstavnik predlagatelja u svojem je izlaganju obrazložio razloge zbog kojih se predlaže predmetni zakoni, dao pojašnjenja pojedinih predloženih rješenja. U općoj raspravi odbor se jednoglasno izjasnio potrebi donošenja predloženog zakona, a u raspravi o tekstu izražena su različita mišljenja u svezi mogućih posljedica primjene odredbi članka 2. kojim se predviđaju mjere u slučaju kampiranju na privatnom zemljištu izvan organiziranog kampa. Pojedini članovi odbora smatraju da su mjere za suzbijanje pojava kampiranja izvan organiziranog kampa potrebne i opravdane, ali da s njihovom provedbom ne bi trebalo započeti u tijeku ovogodišnje turističke sezone. postupanja, pečaćenja kamp prikolica, kućica za kampiranje i odgovarajuće kamp opreme moglo bi izazvati nepovoljne medijske učinke na stranim tržištima i to u sezoni koja će se odvijati u nepovoljnim okolnostima. Na temelju provedene rasprave, odbor je većinom glasova, 6 za i 1 protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uz amandman kojim se traži da se primjena članka 2. odgodi da započne sa 1. siječnjem 2010. godine. Hvala. raspravu pročitati ću vam jedno obavještenje. Obavještavam vas da će sjednica Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora biti održana danas, 26. ožujka 2009. godine u 16 sati u dvorani Ivana Kukuljevića. Na dnevnom redu sjednice i da vam sad ne čitam, imate tri zakona pa bi trebali članovi biti tamo. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj zakon je jedan od zakona koji je potrebno donijeti zbog usklađivanja njegovih odredaba sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi kojim su ukinuta općinska, gradska, odnosno županijska poglavarstva. Slijedom navedenoga se riječ: "poglavarstvo" zamjenjuje riječima: "izvršno tijelo". Tako će ugostiteljskim objektima i skupina restorani i barovi, kao i objektima koji se nalaze izvan naseljenih područja pravo određivanja ranijeg završetka radnog vremena i dalje biti u nadležnosti izvršnog tijela jedinica lokalne samouprave, no ovaj puta gradonačelnika ili načelnika općine, odnosno njihovih zamjenika. druga stvar koja se regulira izmjenama ovog zakona je problem kontrole kampiranja. Naime, članak 43. važećeg zakona je u praksi zazivao teškoće zbog neučinkovitosti kontrole protuprovalnog kampiranja izvan organiziranog kampa, osoba koje kampiraju na zemljištu u privatnom vlasništvu. Zato se gospodarskom inspektoru osim usmenoga rješenja o uklanjanju šatora, kamp kućica ili kamp prikolica ovim izmjenama zakona propisuje i pravo da takvo protupravno kampiranje konstatira zapisnički. Zbog zaštite eventualno pokvarljivih namirnica osoba kojoj je izrečeno usmeno rješenje o uklanjanju kamp kućice ili šatora ili kamp prikolice može poduzeti sigurnosne i druge mjere radi sprečavanja eventualne štete. Ovim prijedlogom zakona je dano pravo stranci da izjavi žalbu na rješenje kojim je izrečena zabrana kampiranja. Ovako uređenim novim člankom 43. štiti se pravo stranke, ali se isto tako kvalitetnije uspostavlja inspekcijski nadzor, što u konačnici treba rezultirati i smanjenjem sive ekonomije u području kampiranja, a koja nije zanemariva. Stupanjem na snagu ovog zakona bilo je potrebno uskladiti se danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općinskih redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskim načelnika i gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba jer nakon lokalnih izbora izvršnu vlast obnašati će gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici. S obzirom na navedeno, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Zahvaljujem se. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Naravno, iako nas ima malo, ali i naravno i ovaj zakon je prilično tanak i donosimo ga da bi ga uskladili sa budućim izborima koji se sada događaju, će se dogoditi u jedinicama lokalne samouprave i uprave i ne bi bilo ništa sporno da samo zamijenimo poglavarstvo sa sa gradonačelnikom ili sa županom kao izvršnom vlasti koja će od sada biti. Ali evo, ovo je još jedan primjer kako oko tih lokalnih izbora i kako se prema lokalnim izborima koji su pred nama, s kojom ozbiljnošću se odnosimo pred takvom jednim velikim događajem jednim velikim događajem koji se događa 4 puta, svake 4 godine u Hrvatskoj. jer to samo usklađivanje ako se sjećate imali smo pred neki dan 17 takovih zakona i evo sada je iskrsnuo još jedan koga smo očito zaboravili, pa bi možda bilo dobro da u ovom Saboru ustanovimo nagradnu igru, koliko još takovih zakona koji čekaju usklađenje za izbore koji su evo za kojih mjesec dana pred nama, čekamo i zašto ih nismo na vrijeme pronašli. Nagrada bi bila, čitanje Zakona o lokalnoj samoupravi pa da probamo vidjeti da oni koji ovakve zakone i usklađivanje donašaju, da onda vide gdje i što gdje i što lokalne samouprava treba raditi pa da onda te zakone na vrijeme izvadimo. Siguran sam da će tih zakona još doći pred ovaj Sabor, što nije dobro, jer u tih 17 smo trebali ili 27 ako je bilo potrebno sve riješiti. ostaje gorak okus u ustima, da smo prilično nonšalantno prišli tom usklađenju i da u svakom slučaju ozbiljnost izbora je doveden u pitanje, jer takav odnos prema jedinicama lokalne samouprave i ljudima koji će tamo biti birani, ali i onima koji će biti nije dobra poruka i nije dobar odnos. To bi bilo oko toga usklađenja. E ali sada zakonodavac je kada je već imao priliku da usklađuje nešto sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, onda je u ovom našem obrazloženju koga smo mi dobili napismeno ovdje, traži da se mijenja i članak 43. iz jednostavnog razloga, jer provedba, ja ću to pročitati, jer je to bitno, "provedba inspekcijskih nadzora kako je člankom 43. prijašnjega zakona bilo utvrđeno, otežana je jer se radi o privatnom zemljištu, bez obzira na namjenu poljoprivrednu ili građevinsku". radi se o tome da je u postojećem zakonu u članku 43. vrlo jasno rečeno da gospodarski inspektor, ako utvrdi da oprema za kampiranje postavljena izvan kampova i skupine kampova i druge ugostiteljski objekti za smještaj i prostor određen za kampiranje izvan kampa, u skladu sa člankom 27. stavkom 2. i 3. ovog zakona u svrhu kampiranja, usmenim rješenjem naredit ću uklanjanje šatora, kamp kućica itd. Vjerujem da je to ovakva odredba otežala možda rad inspektora, ali pitama se da li je sada ova nova odredba o kojoj sada o kojoj sada raspravljamo, da li je ona uopće ustavna kategorija, ustavna odredba, što nam ona donosi. Ovako na brzinu ako je pročitate, onda kaže, da će na privatnom zemljištu koga sam ja vlasnik, pa ako ja imam još i kamp kućicu, stavim tamo kamp kućicu, privatnu kamp kućicu, došao inspektor i onda će me kazniti. To mi se čini da nije svrha ovakvog zakona, jer ako se ja dobro sjećam '90.-ih godina kada smo donašali neki drugi Ustav ove naše zemlje, onda smo se odredili da je privatno vlasništvo temelj nečega, a ovdje se na ovaj način zadire u to privatno vlasništvo na jedan način na koji nije dobar na način da eto inspektoru ili inspektorima je otežan rad, pa bi oni trebali zato što im je otežan rad, imati neke druge ovlasti. Te ovlasti su posebno upitne kada se kaže da je po onom prijašnjem zakonu koji nije promijenjen, za sam ulazak na takovo zemljište jedna otežavajuća okolnost inspekciji bila, za sam ulazak na takvo zemljište, a poglavito za ulazak u kamp opremu, prikolicu, šator, hommobil ili slično, potrebno je ishoditi sudski nalog. I stoga proizlazi da je sada promjenom toga bez sudskog naloga moguće ući na privatno zemljište, moguće ući u privatnu imovinu. Da li to znači da je moguće onda ući i komunalnom inspektoru u privatni stan, zato što ne znam sumnja da odvod u mojoj kupaonici nije uredu, pa da uđe onda tako i u moj stan. To mi se čini da sa privatnim vlasništvom ovako kako je ovdje napisano u svakom slučaju ja sam za to čak ni za ovo što smo na odboru rekli prolongirajmo to da ne uznemirujemo strance koji su također privatni vlasnici zemljišta, pa kada dođemo pečatiti tu kamp kućicu ili taj šator, onda će to vjerojatno biti u svim stranim novinama kako se odnosimo prema privatnom vlasništvu i prema gostima koji dolaze ovdje, ja sam prije svega zato da onda ostane članak 43. onako kako je bio, da ga ne mijenjamo, jer inspekcija i tako ima ali otežano ima je to. neki drugi model napraviti kako onda stati na kraj da netko kampira van ovih dozvoljenih mjesta kao što su kampovi i druga zemljišta. Mislim da nije rješenje i ovdje posebno naglašeno na privatnom, na mom, da se kaže na drugom zemljištu, možda bih nekako uvažio, pa ajde to je onda nekakva korist, netko iz toga ima korist pa kampira na mjestu koje nije dozvoljeno za kampiranje, nije na privatnom mom, ja od toga nemam nikakve koristi, ali onda bi to nekako bi možda uvažio. Ali prije svega ne sviđa mi se formulacija da bi bi do sada važeći zakon promijenili na način da bi ulazak na takovo zemljište, privatno zemljište, ulazak u kamp opremu pečaćenjem privatnu kamp opremu, do sada je trebalo ili bilo potrebno ishoditi sudskih nalog da ako to promijenimo ostat će nekakav okus gorčine da smo zanemarili nešto što je temeljeno na Ustavu, da je privatno vlasništvo po mom shvaćanju svetinja i da ono treba biti posebno tretirano kada donosimo zakonske prijedloge. Na ovaj način se narušava sklad privatnog vlasništva i neprikosnovenost privatnog vlasništva. Eto jednostavno zato da bi onda našim inspektorima olakšali. Ja sam zato da se inspektorima olakša, ali sam isto zato da se privatna imovina štiti što je više moguće više na način kako je to Ustavom i zakonima Republike Hrvatske propisano, a ne da se na ovaj mali način, na mala vrata proba to privatno vlasništvo obezvrijediti na jedan uz jedno obrazloženje koje ne drži vodu. Eto, mislim da bi zakonodavac iako ovaj zakon ide po hitnom postupku, trebao malo promisliti, pa da vidimo i sa pravim stručnjacima koliko se to kosi sa Ustavom Republike Hrvatske da je privatno vlasništvo neprikosnoveno i da ga se ne smije uznemirivati ako ništa drugo barem ne bez sudskog naloga ili opravdane sumnje da se tamo nešto drugačije radi.

u ovaj članak 2., stavak 1., mi govorimo o osobi koja kampira izvan kampa na privatnom zemljištu a kojoj će gospodarski inspektor trenutno zabraniti djelatnost itd., zapečatiti šator, onu kamp kućicu, prikolicu ili kako se to već zove. Iako, ajde ja moram priznati, ova odredba je logična, takva bi vjerojatno trebala biti, ali je na neki način apsurdna. Zašto je apsurdna? O.K, državi fali novaca i na ovaj način pokušava jasno domoći se crkavice od sirotinje. Ali je ova norma apsurdna. Zašto? Vi jako dobro znate da se namjerno, da se svjesno, da se proračunato, da se ciljano i tzv. u ovoj zemlji ne želi riješiti status turističkog zemljišta. Godinama se to pitanje ne rješava i ne želi se riješiti i neće se riješiti ni do ovih ni nakon ovih lokalnih izbora. Zašto? Zato jer očigledno to odgovara svakoj ili je odgovaralo svakoj Vladi do sada. znate, koriste stotine hektara tzv. turističkog zemljišta. Oni nikome ništa ne plaćaju, ne plaćaju niti kune naknade za te kampove koje drže u posjedu. Na iste kampove se normalno pokušavaju knjižiti, koriste infrastrukturu koja je sagrađena 60.-tih, 70.-tih, 80.-tih godina, ubiru desetine milijuna kuna godišnje i sve im se to tolerira. A sirotinja sa druge strane dođe, postavi šator i normalno plati kaznu a šator im se zapečati. I da bi podigli taj isti svoj šator, onda normalno moraju platiti i za taj upravni postupak koji će nakon toga slijediti. Ovi naši tajkuni koji koriste …/Govornik se ne razumije./… ovaj, onaj kamp, nije bitno, svake godine ubiru, 50, 60, 70 milijuna kuna čistog novca, pokušavaju se svo vrijeme na isto uknjižiti a država žuti, to izgleda tolerira i to ja jednostavno ne mogu razumjeti zašto je tome tako. Potplaćuju ljude u vlasti, potplaćuju ljude u Hrvatskom fondu za privatizaciju, suce, da ne bi i oni ovdje bili izuzeti i nikome ništa. Kada suci recimo u Dubrovniku dodijele tzv. turističko zemljište nekom dubrovačkom tajkunu suci završe u pritvoru ili zatvoru. Kada suci u Rijeci, tj. Istri takvo zemljište dodijele istarskim tajkunima nikome ništa, nikome ništa. Suci napreduju a tajkunima nije dovoljno stotine milijuna kuna koji po toj osnovi ubiru. Oni hoće sada i više i ni manje ni više nego idu i u izbore. I to je hrvatska zbilja. U ovoj zemlji se sve može. Mogu se kupiti mediji, još jedanput ću reći čak i mediji i vlast i pravda koja se onda pretvara u nepravdu može se kupovati i glasove ali isto tako želim vjerovati da to neće trajati u nedogled, to je tragično ali to je Hrvatska. Zemlja u banani sa nekim manirama banane države. Ja ne razumijem da budem iskren ni vlast, ni opoziciju sve smo tim pojedincima, tim našim tajkunima dali, bolje rečeno darovali, poklonili, dali smo im hotele, dali smo im tvornice, dali smo im banke, medije a njima nikada dosta, oni hoće još, još, još i još. Evo, vidimo sada nije im dovoljno samo još i turističko zemljište koje ne plaćaju e sada normalno hoće i vlast, od Istre pa razumljivo na dalje. A ova država da se tako izrazim im se podaje, umjesto da ih priupita otkuda vama gospodo onaj prvi milijun maraka, eura, dolara ili ne znam kako ste gospodo došli do sve te imovine.

ugostiteljskog objekata za smještaj, obvezno rade od 00, do 24 sata svaki dan a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi i skupina restorani i barova od 6 do 24 sata i skupine barovi koji ispunjavaju uvjete za rad noću, sukladno posebnim propisima, samo zatvorenim prostorima od 21 do 6 sati ujutro i skupine restorani i barovi koji se nalaze izvan naseljenih područja, naselja od 00 do 24 sata i da ne nabrajam cijeli ovaj članak itd., itd., koji se između ostaloga i mijenja i malo korigira. E sada gospodo ono što svi znamo ide sezona. Mi znamo da će ta sezona nažalost biti puno lošija nego ona prošla. Ne minus tri posto kao što kaže ministar Bajs, već će to biti i minus 10, ne daj Bože, možda i minus 15%. U Istri, u Opatiji ta sezona će biti minus 5%, Dalmaciji možda minus 10, na otocima minus 20. Ovdje je gradonačelnica Dubrovnika daj Bože da ne bude lošije od minus 25%. Van pansion ja se bojim da će biti još i lošije. Dobro je da ugostiteljski objekti mogu raditi evo restorani barovi od 6 do 24, barovi koji ispunjavaju rad noću od 21 do 6 sati, restorani barovi od 00 do 24 sata itd., još reći, iskoristiti priliku i poslati poruku. Dajte gospodo zastupnici iako izlično je vama to govoriti jer se vi slažete samnom kao i vjerojatno velika većina javnosti, tu poruku treba uputiti hrvatskoj Vladi, pustite trgovinu da rade nedjeljom. Što to košta ovaj Sabor, ovu Vladu da trgovina, ta mala trgovina itd., radi nedjeljom? Promet u trgovini u siječnju je pao za minus 13,7%, pada prihod u trgovini, PDV, doprinosi, ljudi idu doma, otpuštaju se, kiosci nam se pretvaraju u robne kuće, benzinske pumpe, INA, itd., Tifon u supermarkete a vi ljudima ili mi ljudima s druge strane ne dajemo da rade nedjeljom i to u sezoni kada mogu nešto zaraditi. Ja si postavljam pitanje što čeka ovaj Ustavni sud, da o tome konačno nešto progovori. Lani smo imali onaj apsurdni zakon da su dućani u sezoni mogli raditi do 21 sat. Digao se narod na noge i na svu sreću onda je to radno vrijeme … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** A šta vas ta istina boli gospodine potpredsjedniče? **Jarnjak, Ivan Pa ne derem se, govorim, tiče me se, to me se tiče, jer od toga žive desetine tisuće ljudi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zastupniče Kajin, zastupniče Kajin, Zastupniče Kajin, ne možete govorit van teme nego se morate držat teme jer ovo je sabornica u kojoj se radi po Poslovniku koji smo sami donijeli, za koji ste vi glasovali i izvolite se držat tog Poslovnika, inače ću bit prisiljen poduzeti određene stegovne mjere što zaista nemam namjeru. ja ne bježim od te teme. Ja bih samo želio reći evo i time ću polako završiti, da ova sezona gospodo, ajde daj bože da traje tri mjeseca od 15.6. do do 15.9. Zapravo ove godine vrhunac sezone kao i uvijek biti će od 1.7. ili 15.7. do 15.8. Nakon toga sve je gotovo. Ali recimo da traje tri mjeseca. U tri mjeseca mi imamo 3 puta 4, kolko, 12 nedjelja, cca toliko blagdana, od dana Antifašističke borbe kojega jasno treba slaviti, preko Dana zahvalnosti, Svete Marije Vele, dva dana koji se ne radi i mi de facto ne radimo u sezoni mjesec dana. E vidite i to onda kada je na Jadranu na jednog stanovnika još dva gosta. Nemojmo se jednostavno poigravati i dajmo ljude priliku da rade. A crkvi uputimo poruku, ako rade trgovine u Vatikanu nedjeljom, neka rade, jer kad će zaraditi nego tada, onda neka puste i ljude ovdje u ovoj zemlji da rade. Ali znate šta kaže biskup Barišić, splitsko-makarski? Ja ću ga citirati: "da rad oplemenjuje čovjeka osim nedjeljom" kako on kaže. Međutim, u ovom rebalansu de facto se sredstva za crkvu ne diraju. Ona će ostvariti svojih cca 300 milijuna kuna, a ostali pitanje je šta će od svega toga biti. Za kraj gospodo neću ajde više o tom radu nedjeljom. IDS će glasati jasno za ovaj Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovaj zakon još jedanput se tiče inspekcijskog nadzora u kampovima na privatnom zemljištu itd., ali bi bilo isto tako zgodno da netko konačno shvati da pred ovu turističku sezonu treba regulirati status turističkog zemljišta, a ne našim tajkunima i ove sezone nakon 10, 15, 20 sezona pokloniti onako još 10, ne 10, nego 10, 20 ili 25 milijuna eura. Nemojmo to raditi. Bolje da taj novac ide u proračun i da ide za one kojima je daleko potrebnije jer su se oni dovoljno do sada nakrali. Zahvaljujem. I ja još jedanput apeliram na sve zastupnike. Molim vas, zato postoji dnevni red, zato postoji Poslovnik i izvolimo se držati onoga što smo sami donijeli, što smo sami izglasali. Želimo da nas ljudi poštuju, a mi ne poštujemo ono što smo mi ovdje izglasali i donijeli. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, a to je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ispravak netočnog navoda odnosi se na podatak koji je gospodin Kajin rekao da je pad prometa u trgovini 13,7% i da je to zbog toga što postoji neradna nedjelja. Nikakvo istraživanje nije pokazalo da je to isključivo posljedica toga kako je gospodin Kajin rekao, nego radi s o padu kupovne moći stanovništva. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Evo vi ispravljate, on se slaže. Jako dobro. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Hvala lijepa, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Prijedlog ovih izmjena odnosi se na dvije stvari. Prva je usklađenje Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi, a druga promjena odnosi se na nemogućnost provedbe članka 43. važećeg Kratko ću se osvrnuti na ove izmjene, evo najprije na ovu prvu. Znamo da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata u pravilu uređeno zakonom, a samo manjim dijelom preneseno u nadležnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave i poglavarstava jedinica lokalne samouprave. I to za ugostiteljske objekte i skupine restorani i barovi koji mogu raditi od 6 do 24 sata i to na skraćivanje ili produžavanje radnog vremena za najviše dva sata i za objekte izvan naseljenih područja koji rade duže. Upravo ova nadležnost, ali kao iznimka, ovim prijedlogom prenosi se sa poglavarstava na izvršno tijelo odnosno gradonačelnika i načelnika općine. Držim da je to dobro za razliku od kolega ovdje koji su prethodno govorili, jer odluke o skraćivanju ili produžavanju radnog vremena navedenih ugostiteljskih objekata lakše je donijeti pravovremeno, Ugostiteljstvo je značajan segment za svaku jedinicu lokalne samouprave, samim tim i za čelnika tijela jedinica lokalne samouprave i kao izvor prihoda i kao ukupna ponuda. Prema istraživanjima Eurobarometra, evo najnovija istraživanja ukazuju da hrvatski ugostitelji baš i ne bi trebali strahovati od nedolaska gostiju, jer Republika Hrvatska je u vrhu najpoželjnijih odredišta iz Na primjeru grada Zadra evo novim, najnovijim mjerama kojima se uključio i kao antirecesijskim, ali i kao mjerama kojima će pomoći u pripremi turističke sezone i ugostiteljima, navest ću samo neke, a to je smanjenje poreza na tvrtku i obrt, smanjenje poreza na potrošnju za ugostiteljstvo, smanjenje spomeničke rente, a u pripremi je i smanjenje komunalne naknade u cilju što bolje turističke sezone. poglavarstvo, u ovom slučaju grada Zadra, štiti i radna mjesta u turizmu, ali i otvara mogućnost povećanja kvalitete i usluga. Vezano uz ovu drugu promjenu, znamo da je značaj kampova u ukupnoj turističkoj ponudi važan, ali i to da u ovom segmentu postoji siva ekonomija, onoj o kojoj je gospodin Kajin i gospodin Denona su omalovažavanjem govorili, između ostalog i iz razloga nemogućnosti provedbe nekih zakonskih odredbi, posebice članka 43. Zakona o ugostiteljstvu. Zbog neučinkovitosti inspektora u provedbi upravo ovog članka Državni inspektorat je iniciramo ovu promjenu i to s razlogom. Držim da će predložene mjere u izmjenama utjecati i na učinkovitost i na smanjenje sive ekonomije. Da imamo dobre kampove, to potvrđuju i rezultati poslovanja, ali i nagrade koje godinama dobivaju naši kampovi. Evo prema izboru čitatelja talijanskog časopisa za kamping, "Il campeggo italiano" i ocjenjivanju hrvatskih i talijanskih kampova u dvije kategorije, znači simpatija i ekologija, i simpatija i kvaliteta, dobitnici su mnogi naši kampovi. Recimo u drugoj kategoriji simpatija i kvaliteta prvi kamp je Park iz Umaga, a drugi je Park Soline iz Biograda i Kamp i Kamp Šimun iz Paga. Znači dva kampa s područja Zadarske županije. A posebnu nagradu dobio je kamp Zaton koji već duži niz godina za redom se ističe ne samo poštivanjem europskih standarda ekološkog napretka i kvalitete, nego je jedan od najboljih kampova u Europi i bit će domaćin dodjele navedenih priznanja u lipnju u Zadarskoj županiji. Priznanja dolaze od talijanskih turista koji su kao gosti u hrvatskim kampovima lani ostvarili više od 1,3 milijuna noćenja te s udjelom od 9,7% zauzimaju 4. mjesto iza Nijemaca, Slovenaca i Nizozemaca. I zbog ovakve kvalitete prema dosadašnjem bookingu za ovu turističku sezonu kampovi stoje dobro. I zbog zaštite upravo te kvalitete treba suzbiti tzv. sivu ekonomiju koja je u ovom segmentu a izmjenom članka 43. upravo to ovaj prijedlog i čini i to je razlog zašto ga podržavam. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Uvažene kolegice, ako ste vi shvatili da je moja rasprava u jednom dijelu ovog zakona koji se mijenja, ovaj članak 43. omalovažavanje ako ste shvatili da sam nešto rekao što nije u korist vaše ocjene i procjene, da su dobri kampovi i Straško i neki drugi kampovi koje ste vi sad naveli očito je da se nismo razumjeli. Budući da ovaj zakon i ova promjena članka 43. ne govori o kampovima, o kampovima ni riječi, pa bi bilo možda zgodno da vas se potpredsjednik, jer ste promašili temu opomenuo kao i Kajina jednako. Ne? Jer nije predmet ovog. Ovdje je samo na privatnom zemljištu na koje se može postaviti šator ili kamp kućica. Privatno zemljište, ne kamp. Jasno piše da je to negdje o privatnom zemljištu bez obzira na namjenu. Ne kampovi, tako da nisam siguran da sam nekoga omalovažio. Dapače, tvrdim da su dobri kampovi dobro dobro za Hrvatsku i da u tom bookingu sezone koja je pred nama kampovi dobro stoje i naravno zbog toga što su podignuli svoju kvalitetu. Ponavljam, članak 43. koji je do sada važio u postojećem zakonu možda je otežavao inspektorima da rade nekakav svoj posao. Slažem se, ali loše rješenje koje se sada predlaže, koje dovodi u pitanje privatno vlasništvo i to kako će se to reflektirati prema nekakvim stranim građanima koji imaju privatno zemljište i privatni šator nemojte da vam moram govoriti što će to u sred sezone značiti kada inspekcija zapečati kamp kućicu Nijemca koji ima privatno zemljište i privatnu kamp kućicu na tom svom zemljištu. Pa doći ćemo u sve svjetske medije kako to poštujemo privatno vlasništvo i kako to štitimo turističku sezonu. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Pa mislim da ovaj članak ne dovodi u pitanje apsolutno privatno zemljište, ali samo regulira način na koji se postavljaju i šatori i ostala oprema na privatno. Ne dovodi u pitanje privatno vlasništvo niti jednog momenta. Ali način na koji se to obavlja da bi se spriječila siva ekonomija, a znamo da se to najčešće događa upravo u Istri, da bi bila provedba zakona onakva kako je zakonodavac predvidio zato se predlaže ovakva izmjena.

naime, predložene izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u dijelu kojim se uređuje nadzor nad kampiranjem ocjenjujem zapravo opravdanim za prihvaćanjem, a u sklopu zakona koji se donosi u hitnoj proceduri. Naime, predlagač je zakona opravdano predložio navedene izmjene kako bi omogućio baš upravo gospodarskim inspektorima provesti inspekcijski nadzor nad postavljanjem opreme za kampiranje, a u svrhu kampiranja izvan kampova i to upravo kako je već i rečeno na privatnom zemljištu. Mi smo svi zapravo evo već dugi niz godina suočeni sa situacijama, a poglavito u Istri kako smo već i čuli. Ali jednako tako i u drugim priobalnim turističkim područjima, da vlasnici zemljišta i to najčešće poljoprivrednoga postavljaju opremu za kampiranje na takvom zemljištu, da se ta oprema koristi, u njoj se boravi prvenstveno tijekom ljetnih mjeseci kako oni sami tako i njihovi gosti ili pak njihovi prijatelji. Na taj način dolazi zapravo do kršenja odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojom i tim zakonom je zapravo propisano da je kampiranje dozvoljeno samo u kampovima i prostorima koji su određeni za kampiranje izvan kampova sukladno odredbama tog zakona u funkciji održavanja športskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija. A mjere koje su gospodarski inspektori mogli poduzimati kada bi se radilo o postavljanju kamp opreme na privatnom zemljištu bile su teško provedive i neučinkovite. Uklanjanje kamp opreme sa javnih površina sam po sebi ne predstavlja problem, jer kao i do sada isto mogu vršiti. Sukladno drugim propisima komunalni redari u jedinicama lokalne samouprave i službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova. Ali ovim zakonom predložene mjere koje mogu poduzeti gospodarski inspektori na terenu, tj. da usmenim rješenjem na zapisnik vlasniku kamp-kućice, kamp-prikolice ili druge kamp opreme ili njegovom predstavniku zabrane kampiranje i to u svrhu kampiranja, postavljanje kamp opreme na zemljištu u privatnom vlasništvu i to na rok od 60 dana, te da zapečate kamp za opremu istog časa omogućit će daljnji boravak tako zatečenih osoba, odnosno onemogućiti u privatnom vlasništvu i to je upravo evo svrha kojom se želi zaštititi i jedan vrlo važan segment gospodarske djelatnosti koji se zove turizam, a poglavito siva zona ekonomije. Pa su to razlozi radi čega ću podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s Konačnim prijedlogom zakona. Ovaj prijedlog zakona donosimo po hitnom postupku kao i zakone koje smo usvojili prošli tjedan iz istih razloga, jer su Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi ukinuta općinska i i gradska poglavarstva, a njihove ovlasti se prenose na načelnike ili gradonačelnike. Zbog toga u članku 8. stavku 3. riječ “poglavarstvo“ se zamjenjuje riječima “izvršno tijelo“ U vremenu koje predstoji u svjetlu novih propisa o lokalnoj samoupravi kada ovlasti poglavarstva preuzima gradonačelnik, obaveza određivanja radnog vremena u posebnim slučajevima prelazi na njih, što im stvara odgovornost za funkcioniranje dijela ugostiteljske djelatnosti. Posebna odgovornost proizlazi iz sljedećih odgovornosti. Rascjepkanost i usitnjenost jedinica lokalne samouprave s različitim radnim vremenom pojedinih ugostiteljskih objekata što izaziva odlazak najčešće prijevoznim sredstvima u druge sredine u kojima ti objekti rade duže, što se naročito odnosi na mlađu populaciju, pogotovo u noćne sate u danima vikenda. Povećana je opasnost za javni red i mir koji se najčešće događa ispred ugostiteljskih objekata kao što su buka od motornih vozila, galama, parkiranja na javnim površinama i Sukobljeni interes između vlasnika ugostiteljskih objekata i njihovih gostiju s interesom građana, pogotovo u stambenim četvrtima. Zahtjev građana za pojačanim policijskim kontrolama, što zahtijeva poduzimanje dodatnih napora i policijskih službenika. Ovo su sve odgovornosti o kojima gradonačelnici ubuduće trebaju voditi računa kad budu propisivali radno vrijeme. U ovim izmjenama zakona članak 43. također se mijenja radi više jasnoće u poslu gospodarskog inspektora. Kako bi posao samog inspektora na terenu bio učinkovitiji jer dosadašnja definicija članka 43. nije se pokazala učinkovitom i izmjenom ovog članka zakona uvesti će se više reda u oblasti kampiranja. I na ovaj način će se suzbijati siva ekonomija. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti je vrlo jasan i njime se uređuje način i uvjeti pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, a time i kampiranje. Zato izmjena ovog članka 43. mislim da je dobra jer ne može se kampirati gdje kome padne na pamet jer to osim što je kršenje zakona, sigurnosno ugrožava onoga tko kampira na mjestu koje nije zakonom predviđeno za to. I ti kamperi, osim što ugrožavaju sebe, ugrožavaju i okoliš na više načina, a vrlo često i izazivaju požare, što ima nesagledive posljedice. Zato, podržavam prijedlog i izmjene ovoga zakona, ovdje je bilo u više navrata riječi o privatnom vlasništvu i da netko dira u privatno vlasništvo toga vlasnika koji ima poljoprivredno zemljište. Privatno vlasništvo nitko ne dira, već se ovdje govori o načinu korištenja tog poljoprivrednog zemljišta. Ako netko tko ima privatno zemljište na njemu kampira, a nema dozvolu za kamp, onda je u sukobu sa

Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a 5 minuta, uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. Jedan bezazleni zakon koji je trebalo usuglasiti očito da, usuglasiti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi i upravi pred izbore za kojega sam rekao da je vrlo jednostavan, vrlo jednostavno tamo gdje stoji poglavarstvo treba staviti župana ili gradonačelnika. Takvih zakona smo imali 17, nikakva mudrost nije bila. Tada smo upozoravali da je ozbiljnost izbora u lokalnoj samoupravi, u lokalnoj zajednici dovedena u pitanje na način kako se ti kako se ti zakoni prilagođavaju i mijenjaju jer je to poprilično, ja bih rekao, neću kazati šlamperaj da me ne opomenu, ali nije ozbiljan pristup, nije ozbiljno prema tim novim načelnicima i gradonačelnicima i nije ozbiljno prema biračima u jedinicama lokalne samouprave koji će izaći na izbore jer je očito da će sada i iza ovog jednog, a ja sam rekao možda nagradnu igru da ustanovimo u Saboru koliko će još ovakvih zakona doći pred nas, koliko ih još stoji negdje pa će zadnji dan dolaziti da se samo te dvije stvari promijene. Ok, to je što je, biti će ih još, nećemo se puno više oko toga osvrtati, ali molim vas lijepo. U članku 43. postojećeg zakona koji tretira ovu djelatnost o ugostiteljskoj djelatnosti, znači postojeći članak toga zakona vrlo jasno i vrlo precizno kaže da se ako se utvrdi da je oprema za kampiranje postavljena izvan kampova, za to postoji usmeno rješenje koje se navodi i u ovom novom prijedlogu gdje će se narediti uklanjanje kamp kućica, šatora bez odlaganja, odnosno odmah. Slažem se. Ide se sada jer je to otežano, naročito ono uklanjanje pa odmah. E sad da bi se to uklanjanje i odmah na neki način realiziralo, donosimo novi članak koji izričito, izričito je u suprotnosti sa nečim što se zove neprikosnoveno pravo privatnog vlasništva. Vi recite što god hoćete, ali to je tako jer sam zakonodavac koji tako predlaže je rekao da po ovom postojećem zakonu je uklanjanje takve opreme putem druge osobe, znači neću ja, neće zakonodavac, nego ćemo naći trećega kojem treba platiti, iziskivalo bi dodatne troškove i postavlja se pitanje samog uklanjanja sa zemljišta koje je u privatnom vlasništvu, odnosno posjedu. Ne možete ući u privatni posjed tek tako. Ne možete ući bez sudskog rješenja. Piše, do sada je to bilo tako, bez sudskog rješenja. Ne možete u moj privatni stan ući bez sudskog naloga, bez sudskog rješenja. Privatno zemljište je privatni stan. Nema veze da li je ono poljoprivredno, da li je ono građevinsko, da li je ono kamen. Moje je privatno vlasništvo. Ne razumijem zašto sada od nemogućnosti dobrog provođenja zakona u članku 43. jer je otežano i još više otežavamo, još više otežavamo, kompliciramo jer budite sigurni da kad na moj privatni posjed uđete, jedan inspektor na ovaj način, što mislite tko će mu dozvoliti da uđe i da kaže ja imam ovlast zakonsku? Nemate ustavnu ovlast na moje zemljište na moj privatni posjed ući kako vi hoćete, ako nisam kriminalac, a ne zbog šatora. I onda ćete mi to zapečatiti, zapečatiti, gle, zapečatiti pa ćete biti toliko ljubazni da ćete onda eto, odmah zapečatiti, ali ako ja zatražim ako ja zatražim izuzeti ću iz sigurnosnih mjera radi sprječavanja štete namirnice koje se mogu pokvariti. Pa gledajte, da je bilo moguće maknuti te kamp kućice bez točkova, da je bilo moguće inspekcija bi ih maknula. Nije moguće. Pa ne možete sada u predsezonu i strancima poslati jednu krivu poruku kada inspekcija počne pečatiti i kada to počne po medijima se širiti da na taj način dočekujemo naše goste i da na taj način cijenimo i poštujemo nešto što je privatno vlasništvo. Ja vas molim da pitate pravne stručnjake, ja to nisam ali logika mi govori da to nije dobro, da probate onda na neki način ovaj članak ili ostavite nek bude po starome za ovu godinu pa smislimo nešto za drugu godinu. Ostavite po starome. Nikome neće pasti vlas s glave, kako je bilo neka bude i do sada. Neka inspekcija radi svoj posao. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se steknu uvjeti.